Dobro, produžujem pauzu na još 5

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenoga zakona, prvo čitanje, P.Z. br. 244 Predlagatelj je Klub zastupnika HDZ-a na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Znači radi se o prvom čitanju, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, odbor za obitelj, mlade i sport. sport. Želi li predstavnik u ovom slučaju predstavnica predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Gospođa Irena Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Ispričavam se zbog ovoga od maloprije. Evo ovaj, dugo smo čekali da ovaj prijedlog zakona dođe u saborsku proceduru i prije svega treba zahvaliti predsjedniku kluba i ministru pravosuđa zato što s pokazali veliko razumijevanje za ovu osjetljivu društvenu temu i za ovaj prijedlog koji ima jako dobre intencije uređenja ovog djela zakonodavstva. Ono što je bitno reći da slučajevi spolnog zlostavljanja djece nas sve užasavaju i možemo ih smatrati najstrašnijim zločinima. I nakon svakog takvog slijedećeg slučaja spolnog zlostavljanja djece, mogli smo biti samo još više revoltirani. Svaki takav slučaj je slučaj tragedija tragedija za sebe i zato nije dobro niti bi bilo dobro kada bi politika čekala primjerice neku najgoru tragediju kao što je smrt djeteta uslijed takvog zlostavljanja pa da bi tek onda reagirala. Nažalost nitko i nitko i ništa ne može žrtvama vratiti ono što im je oduzeto ovim zločinom međutim ono što mi možemo i ono što smo i učinili, možemo poboljšati zakone i tako dati do znanja da time osuđujemo ova zlodjela. više je nego pozitivno da će se o ovoj temi prvi puta na ovakav način raspravljati u Hrvatskom saboru. kazneni zakon donijet je u listopadu 2011. a stupio je na snagu 1. siječnja 2013. Taj Kazneni zakon koji je važeći u sebi sadrži tzv. posebnu glavu 17 pod naslovom Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta kojim su se u potpunosti zapravo hrvatsko zakonodavstvo inkorporiralo u sebi Konvenciju Vijeća Europe u sprječavanju seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta i tako su u postojećem kaznenom zakonu navedena slijedeća kaznena djela. Spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 g., spolna zlouporaba djeteta starijeg od 15 g., zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 g., mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, podvođenje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave, upoznavanje djece s pornografijom te na kraju teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Glava 17 Kaznenog zakona odnosno navedeni članci od 158. do 166. će se kompletno ovim prijedlogom zakona koji je sad pred vama u prvom čitanju promijeniti što je velika promjena. Ovdje smo još uključili i članak 81. KZ-a i članak 302. Vrlo kratko o svakome. Dakle, poznato je da smo u saborsku proceduru kao klub HDZ-a 26. studenog prošle godine uputili ovaj prijedlog izmjene i dopune zakona, cilj je adekvatnije sankcioniranje ali istodobno i preveniranje spolnih zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Prema važećem KZ-u koji je organski, kazneni progon počinjenja kaznenih djela zastarijeva ovisno o visini propisane kazne za pojedino kazneno djelo. To bi po ovom prijedlogu zakona željeli izmijeniti, tako bi u članku 81. stavak 2. koji sada gladi „kazneni progon ne zastarijeva“. Mi bismo ga izmijenili na način da bismo za teška kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta dakle članak 166. pridružili ovdje članku 81. na način da kao što za teška ubojstva ili kao što sa zločine protiv čovječnosti ili kao što za genocid i sl. teška kaznena djela nema zastare, tako ne bi trebalo biti zastare ni za najteža kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, dakle iz članka 166. a to su zaista najteža kaznena djela gdje je propisan najveći raspon kazne u našem KZ-u, a takva kaznena djela mogu uključivati i smrt djeteta. Zatim predlaže se zabrana obavljanja djelatnosti ili dužnosti za osobe koje su pravomoćno osuđene za spolno zlostavljanje djece, to je članak 71. KZ-a. Po zadnjim izmjenama KZ-a prepušteno je sucu na volju, od sad bi trebalo biti obavezno vezano za ova kaznena djela, dakle predlažu se ono što je ne manje bitno, pojačane kazne za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece ali u okviru raspona KZ-a. Obavezna provjera u Registru kaznene evidencije, ako se neka osoba javlja za rad u ustanovi, u kojoj redovito dolazi u kontakt s djecom, primjerice vrtić, škola, centar za socijalnu skrb, sportski klubovi pa čak i posao dadilje. Ustanova bi trebala kao dio natječajne dokumentacije osim one uobičajene tražiti i izvadak iz kaznene evidencije ili tzv. registra pedofila koji se vodi kao odvojena aplikacija pri Ministarstvu pravosuđa unutar kaznene evidencije. Uz to, sada se takve pravomoćne osobe osuđene za ova kaznena djela više ne bi trebali brisati nakon istekla tzv. roka koji je od 6 do 40 godina, nego bi to bila trajna evidencija pravomoćno osuđenih osoba za ova kaznena djela. Predlaže se uvođenje prijave na način da se u čl. 302., st. 1. mijenja i glasi: tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazneno djelo spolnog zlostavljanja djeteta, te to ne prijavi, premda bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela, također će snositi posljedice. Ono što je jako bitno istaknuti da nije samo sankcioniranje jedna od presudnih mjera. Jako je bitna prevencija i edukacija. Ono što je moguće učiniti u okviru kaznenog zakona su pojačane sigurnosne i zaštitne mjere. Ovim izmjenama i dopuna kaznenog zakona uređuje se da mjeru zaštitnog nadzora nakon punog izvršenja kazne zatvora kod delikata spolnog nasilja i spolnih delikata treba provoditi i prema onim osuđenicima koji su kraće vrijeme, čak i manje od dvije godine proveli na izdržavanju zatvorske kazne. To je čl. 76. Kaznenog zakona gdje bi se trebalo mijenjati čl. 1. i čl. 2. Isto tako, potrebno je produljiti vrijeme provjeravanja zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora za počinjenje kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Zašto? Zato što primjeri zemalja, primjerice Velike Britanije, Francuske i nekih drugih pokazuju da da one osobe koje su osuđene za uvjetno rečeno, lakša kaznena djela spolnog zlostavljanja, iskorištavanja djece gdje su kazne blaže, kraće od dvije godine, nakon izvršenja te kazne u pravilu redovno počine drugo drugo kazneno djelo za što zasluže veću kaznu, dakle da bi se izbjeglo to učestalo ponavljanje treba pojačati zaštitni nadzor što se također predlaže ovim izmjenama Zakona. Isto tako, bilo je postavljeno pitanje zašto ne poseban zakon? Pa iz komparativne analize kaznenog zakonodavstva nekih država članica EU razvidno je da su kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta sadržana u kaznenim zakonima tih država članica, a ne u sporednim posebnim zakonima zakonima osim recimo Srbije i još nekih iznimaka, čime se dodatno ukazuje kako važeći Kazneni zakon RH prati postojeće standarde država članica EU u odnosu na zaštitu djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja. Međutim, kao što sam rekla, neke države imaju poseban zakon, pa je ovdje potrebno dodatno obrazložiti. Primjerice Republika Srbija ima poseban zakon koji se tzv. tzv. Marijin zakon i ima svoj puni naziv, da ga ne čitam. Međutim, taj Zakon ne sadržava opise kaznenih djela niti propisuje sankcije za ista, već se zapravo u tom dijelu poziva na krivični zakon njihov, odnosno drugim riječima oni imaju odvojen zakon, ali to je tzv. upućujući zakon jer zapravo upućuje na njihov kazneni. ono što je potrebno reći, za edukaciju i osvještavanje djece kakve ih opasnosti vrebaju, vidimo ovdje naročito mogućnosti za djelovanje i civilnih udruga i naravno, državnih tijela, ali one nisu predmet izmjena ovog Zakona. Evo toliko što se tiče izmjena Zakona. Mislim da sam sve obuhvatila i stojim na raspolaganju za sve daljnje. Hvala lijepa. Pada mi na pamet samo jedna stvar, zlouporabim trenutak samo to što sam ovdje, što mogu zlouporabiti, ne bih smio. Ali međutim, postoji još jedna stvar koja nije sadržana u Kaznenom zakonu i koja ne znam da se može više sada i to je zlouporaba djece radi politike, propagande, što je u nekim međunarodnim dokumentima stoji vrlo izričito da se ne smije. Pa razmislite malo o tome poslije. A sad imate dvije replike. Gospodin Kažimir Varda. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, vezano za konvenciju Vijeća Europe čl. 12. Dakle onaj koji znaju ili imaju da je počinjeno kazneno djelo zloupotrebe, seksualnog nasilja itd., predvidjeli ste ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona za takve osobe kaznu do 3 godine zatvora, ali samo za teža kaznena djela iz ovog Zakona. A što je sa osobama koje imaju te informacije, a nisu prijavile i za ova lakša kaznena djela upravo zbog prevencije? Hvala vam lijepo. Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Varda, tako, to ste dobro primijetili, u razgovorima i u konzultacijama došli smo do zaključka da je najbolje mijenjati u u tom čl. 302. Kaznenog zakona koji se odnosi na ovo područje st. 1. i to smo inkorporirali u ovaj prijedlog za prvo čitanja. Naravno da se može razmotriti za drugo čitanje i vaš prijedlog, iako kažem da to ovisi o radnoj skupini i o tome hoće li taj prijedlog onda proći na toj radnoj skupini. Smatram da to što ste predložiti je suvisao prijedlog. Hvala lijepa. Druga replika gospodin Glasnović. **Glasnović, Željko (Nezavisni)** Kolegice imate li vi podatke možda koji postotak tih zlostavljanja djece se događa u obitelji? Imate globalno možda statistiku da je 80% više krug obitelji, drugi su sportski klubovi itd., izviđači. I isto rekao bi da usporedba našeg sustava, pravnog sustava sa Engleskom itd., nije na mjestu jer tamo kada ide pedofil, seksualni sadist ili cinkaroš kad ide u zatvor oni se stavljaju na zaštićene odjele. To se ovdje ne događa, jer tamo njihov život vrijedi 15 minuta. Drugo, rekao bih još, radio sam, bio sam šef …/Govornik se ne razumije./… ekipe u federalnom zatvoru i pedofili, najteže je njih liječiti jer oni nikad nisu bili, kaže rehabilitacija, nikad nisu bili rehabilitirani. Niti je kemijska kastracija odgovor jer taj nagon je u njima i teško je to izvaditi. Ponavljanje tih djela šta ste rekli je dosta često, to sam vidio na svojoj koži, vidio sam to, u tom sustavu, ne samo pedofili nego seksualni sadisti izađe nakon izležavanja kazne i opet ponovi djelo.

jer osuđeni počinitelji čak na suđenjima izjavljuju da si sami ne mogu pomoći i zato je u nekim zemljama doista uvedena kemijska sterilizacija kao metoda. Oni su zaista, evo dokazano je da te osobe potrebna im je i psihoterapija i farmakoterapija i to pokazuju znanstvena istraživanja. Usporedba sa Velikom Britanijom i Francuskom se odnosila isključivo na to da nakon odsluženja kazne kraće od 2 godine je potreban zaštitni nadzor jer u sljedećem počinjenju obično bude teže kazneno djelo. A podatke sve imamo ovdje pa ću vam pokazati nakon rasprave. se ne čuje./… Izvjestitelji odbora žele li uzeti riječ? Dobro. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Izvolite gospodin državni tajnik Jure Martinović. Hvala zastupnica obrazlagala ovaj zakona. I ja mogu reći samo da Vlada podupire ovakav zahtjev u kazneno zakonodavstvo. Moram reći da pratim od početka ovu inicijativu i ovaj prijedlog. U ime Vlade sam ja ili netko od naših pomoćnika sudjelovao na saborskim odborima i tamo se iskazalo, rekao bih jedno jedinstvo u smislu da se društvena vrednota, kakva su naša djeca, snažnije štiti kaznenim zakonodavstvom. Dakle to je neupitno i Vlada na stanovit način će pratiti do kraja ispratiti skupa sa vama ovaj zakon, saslušati vaše inicijative u smislu eventualnog poboljšanja kvalitetnijih rješenja u ovoj zakonodavnoj inicijativi. Hvala vam lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada stvarno otvaram raspravu. Prva je ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista gospođa Sonja Čikotić. Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavniče ministarstva. Naime, izmjene i dopune Kaznenog zakona koje su ovdje danas pred nama zbog važnosti i osjetljivosti područja koje uređuje došle su na dnevni red u što skorije roku na inicijativu saborske kolegice Ines Strenja-Linić koja vam ovim putem zahvaljuje svih 37 zastupnika potpisnika da zakon dođe na dnevni red. Izmjene i dopune Kaznenog zakona MOST nezavisnih lista podržava. Podržavamo svaku predloženu izmjenu koja ide u smjeru zaštite djece a ove Izmjene i dopune Kaznenog zakona zasigurno to jesu. Predložene izmjene i dopune idu u 4 smjera. Promjene odredbi članka 74. na način da se predlaže da kod delikata nasilja i spolnih delikata provođenje mjere zaštitnog nadzora i prema osuđenicima koji su kraće vrijeme proveli na izvršavanju kazne zatvora da je moguće provođenje zaštitnog nadzora nad počiniteljima spolnih delikata, nad djetetom može biti važna mjera prevencije. Isto tako predlaže se pojačana zaštita djetetu žrtvi, kaznenog djela na način da se vrijeme povećava sa sadašnje postojeće 3 godine na 5 godina ako je kazneno djelo počinjeno počinjeno na štetu djeteta. U članku 81. u dijelu za koje ne zastarijeva kazneni progon uneseno je kazneno djelo teškog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Prema postojećem Kaznenom zakonu kazneni progon zastarijeva nakon 6 odnosno 40 godina ovisno o visini propisane kazne za pojedino kazneno djelo dok u odnosu na kaznena djela počinjenja na štetu djece od punoljetnosti žrtve počinje teći rok zastare. Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja traži da rok zastare za pokretanje kaznenog postupka, za spolne delikte počinjene nad djetetom bude dovoljan kako bi se omogućilo učinkovito pokretanje postupka nakon što je dijete žrtva postalo punoljetno. Obzirom na narav seksualnih delikata i posljedice kojima je osoba izložena spolnom zlostavljanju i trpjela vremenski period koji joj se ostavlja da smogne snage, da progovori o vrsti zlostavljanja te pretrpi neugodnosti koje otkriva i procesuiranje počinitelja zajedno sa sobom nosi. MOST nezavisnih lista smatra vremenski rok za kazneni progon da ne smije biti ograničen. Nadalje, kroz ove izmjene i dopune predlaže se strože kažnjavanje počinitelja kaznenih djela na štetu djeteta na način da sva kaznena djela iz Glave 17. Kaznenog zakona, kaznena kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta poveća se granica zapriječenih kazni zatvora, kako donja, tako i gornja. Kroz ove izmjene i dopune izmijenjen je i članak 302. stavak 1. Kaznenog zakona na način da se kažnjava i neprijavljivanje kaznenih dijela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece mlađeg od 15 godina i teškog kaznenog djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Po postojećem kaznenom zakonu, kažnjavalo se samo neprijavljivanje kaznenih dijela, za koje je bilo zapriječena kazna zatvora od najmanje 10 g. Nadamo se da će se uvažiti i naše primjedbe kroz ovo prvo čitanje, do konačnog prijedloga zakona. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala gospođo Čikotić, sada je gospodin Kažimir Varda ispred Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih zastupnika, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice Irena, u ime Kluba mogu samo reći da ćemo apsolutno podržati ovaj prijedlog zakona, prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona i nastojati u suradnji s vama poboljšati sami sadržaj. Međutim, ne bi trošio riječi na sadržaj o prijedlogu izmjena i dopuna da kažem da ćemo prihvatiti, ali bi se obratio zapravo javnosti, vezano za tekst same konvencije ono što i ne može se ući u kazneni zakon. Dakle, prvo, mi bi trebali sukladno čl. 6. konvencije u obrazovni sustav uključiti uključiti zapravo i u normalne zakone, koji rješavaju taj sustav, sve potrebne zakonodavne i druge mjere kako bi osigurali da djeca tijekom osnovnog i srednjeg obrazovanja dobiju informaciju o rizicima seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Kao i načinima da se zaštite. Drugo, ovdje je vrlo važna uloga medija. Ja bi htio to posebno istaknuti. jer se čl. 9. točka 3 kaže da će svaka strana, stranka, potpisnica, dakle, država, poticati medije na osiguravanje odgovarajućih informacija vezanih uz sve video seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece, poštujući pri tom neovisnost medija i slobodu tiska. Mediji su tu vrlo važni i zbog edukacije i same djece roditelja, javnosti jer samo članak koji bombastično najavljuje da je nekakav pedofil, zlostavljač, evo danas, mislim da je u jutarnjem listu, ako se ne varam, obavljen jedan članak da je otac zlostavljao seksualno, svoje dijete, sina od 5 g. Pa to je onda bombastička, to je onda crna kronika. Mediji bi trebali preuzeti ulogu edukacije. I treće, da ne duljim, čl. 12. o kojem sam u replici nešto govorio, govorio, nadam se da ćemo u drugom čitanju imati takvu odredbu vezano za osobe koje sigurno znaju da je nastupilo, a nisu prijavili i za manja, lakša kaznena dijela seksualnog zlostavljanja, ja nisam siguran, kojim to i da li uopće zakonom možemo to regulirati, kaže, da će svaka strana usvojiti zakonske i druge mjere potrebne kako bi potaknula svaku osobu, koja zna u dobroj vjeri sumnja u seksualno iskorištavanje ili seksualno zlostavljanje djece, da prijavi te činjenice nadležnim službama. Ja nisam siguran, kako to poštovani državni tajniče regulirati, ali obveza je po ovoj konvenciji čiji smo mi potpisnici, da taj dio reguliramo. Kojim zakonom, ne znam, to vi znate bolje od mene, ali to se mora regulirati, upravo da potaknemo javnost, pa u najmanju ruku, da u dobroj vjeri prijavimo. Mislim da, ako se govori o konvenciji i njezinoj primjeni, onda je moramo primijeniti u cijelosti, a ne samo parcijalno. I da ne duljim, svi smo umorni, nadam se da ste svi gledali utakmicu, malo spavali, ponoviti ću samo da će Klub stranke rada i solidarnosti, reformista i nezavisnih podržati ovaj prijedlog zakona u prvom čitanju. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama gospodine Varda. Ispred Kluba zastupnika HNS-a gospođa Marija Puh.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, evo, danas je jedan veliki dan, ja bi rekla za Hrvatsku i što se tiče jučerašnje velike pobjede naših vatrenih a i smatram velikom pobjedom što je danas, ovaj zakon se našao na dnevnom dnevnom redu naše sjednice. Je prvo čitanje, ali nadam se da će i drugo čitanje biti ubrzo, tako da ćemo imati jedan primjeren zakon za sve žrtve seksualnog nasilja nad djecom. Nedavno samo imali tematsku sjednicu Odbora za obitelj, mlade i sport, na kojoj smo progovarali o toj temi i na kojoj, ja sam znala da je statistika vezana uz seksualno zlostavljanje djece jako ružna ali kada smo čuli sve one podatke na sjednici, ja mislim da nema osobe koja je bila na toj tematskoj sjednici, a da je otišla mirne duše sa te sjednice. 510 djece godišnje u Hrvatskoj su žrtve seksualnog nasilja, od toga, otprilike je oko 300 počinitelja, znači oni su jako veliki recidivisti, oni ponavljaju svoja djela i traže sve više i više svojih žrtava. Nažalost 85% od žrtava su djevojčice. Ono što je ne znam ni riječ koju da upotrijebim, od svih seksualnih delikata u RH spolno spolno zlostavljanje djece, čini 76%, znači 76% svih seksualnih delikata koji se dešavaju u RH, dešavaju se nad djecom. Ovaj zakon je više nego potreban i jedna od, ja bih rekla definitivno sve promjene koje se u njemu rade su pozitivne i dobre, ali po meni najbolja i najveća promjena je to da nema više zastare za počinjenje tog kaznenog djela. Zašto je to iznimno bitno? To je iznimno bitno iz razloga jer se zna, nažalost, da se svega 10% zlostavljanja koje se dešava zapravo A vrijeme koje je potrebno da se dijete povjeri, da dijete nekome kaže zna biti po 10 do 16 godina, a mnogi niti nakon toliko vremena nažalost ne skupe hrabrosti, ne skupe snagu da se nekome povjere, da nekome prijave zlostavljanje. Nažalost, djecom se u takvim slučajevima najčešće manipulira, prijeti im se da će se nešto učiniti ili njima ili njihovim roditeljima ako odaju, govori se da to mora biti njihova mala tajna, da svi to rade i nažalost tom jednom psihološkom manipulacijom nad djecom dolazimo do te zastrašujuće činjenice da djeca jednostavno se ne usude nekome povjeriti. Znamo i sami da u školama jako često ima puno tužakanja kad se nešto dogodi, ali eto ovaj najstrašniji zločin koji se događa jednostavno djeca to ostavljaju u sebi i ne prijavljuju, tako da to da se ukida zastara je definitivno jako velika poruka svim pedofilima da će ih prije ili poslije dostići ruka zakona i da će odgovarati za svoja djela koja su počinili. Osim što danas radimo na ovom poboljšanju zakonodavne inicijative, ono što nam definitivno treba i na čemu trebamo raditi je potreba, velika potreba za jačanjem međuresorne suradnje, potreba da se sve institucije koje kada dijete i prijavi da je seksualno zlostavljano da se da se iskordiniraju puno bolje i da dijete ne bude još veća žrtva, da se ne ponavljaju ispitivanja nad djetetom, nego da se to radi na jedan primjeren način, da ne mora davati više puta izjave, nego jedanput da se to snimi jer nažalost odredba je bila da suci imaju pravo, ukoliko smatraju da je to potrebno, ponovno saslušati dijete, znači imaju pravo, a nažalost većina njih to koristi i opet traumatiziraju dijete jer svakim svojim vraćanjem natrag u ono što se dogodilo, svakim pričanjem o tome dijete jednostavno još više pada u depresiju. Nažalost depresija i nedostatak hormona sreće je znanstveni podatak koji je dokazan i koji se pojavljuje kod svih žrtava pedofilije. A ono što je jako, jako zabrinjavajuće je da djeca koja su bila seksualno zlostavljana i koja su bila žrtva pedofila čak 4 puta više počinjuju da li kao djeca ili u kasnijoj dobi, jednostavno su skloniji tome. Ovaj zakon mora biti jasna poruka pedofilima da će se njihova nedjela puno više kažnjavati, da će ih dostići prije ili poslije posljedice njihovih radnji i nadam se da će ih to odvratiti od počinjenja tih kaznenih djela. Ono isto što je još jako bitno je da se se omogućava i da nema brisanja pravomoćno osuđenih osoba za pedofiliju te da će se tražiti izvadak iz registra kaznene evidencije za sve one institucije gdje ljudi rade s djecom. Znači radi se o školama, radi se o sportskim društvima, sve udruge koje rade s djecom bi trebale tražiti od osoba koje zapošljavaju ili koje uzimaju za rad s djecom izvadak iz tog registra kako nam se ne bi opet dogodilo da u nekoj igraonici, u nekom sportskom klubu trener bude osoba koja je u registru kaznene evidencije, a zapravo nitko nije tražio potvrdu za to. Klub HNS-a će biti za ovaj zakon i nadam se da ćemo ga što prije imati u drugom čitanju i samim time da će što prije stupiti na snagu. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Bez dobacivanja molim vas. Gospođa Željka Josić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Zahvaljujem podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Evo ja bih se osvrnula još jedanput na naše prijedloge koje je moja kolegica jako dobro prezentirala ovdje. Svima koji su prije mene ovdje govorili vrlo je jasno zašto su nam potrebne zašto su nam potrebne ove promjene, odnosno i izmjene i dopune Kaznenog zakona. Svima nama su djeca izuzetno bitna, svi smo mi većinom roditelji i znamo što bi naša djeca prolazila i kako bi se osjećala kada bi im se dogodilo da budu žrtve pedofila. Ono što bih ja svakako rekla da ovim izmjenama i dopunama na neki način podižemo standard zaštite i sprječavamo osuđenim počiniteljima kaznenih djela da budu u izravnom doticaju s našom djecom. Naravno ovim izmjenama i dopunama uređuje se i mjera zaštitnog nadzora, posebice kod onih delikata nasilja i spolnih delikata prema osuđenicima koji su kraće vrijeme proveli na izdržavanju zatvorske kazne. Ovo smatram izuzetno bitnim, kao i onaj dio koji smo predložili da se sami pedofili ne brišu iz same evidencije pedofila. Zašto je to bitno? Po nekim statistikama smatra se kako najveći dio počinitelja jesu muškarci. Ako pogledate koji je postotak trenera, učitelja, onih ljudi koji su u izravnom kontaktu s djecom, smatramo kako nije samo preporuka poslodavcima koji rade s takvim ljudima da traže da li su oni u određenoj evidenciji, već smatramo da je to i velika obaveza. Upravo iz svega ovoga što je prethodno navedeno, jer svaki od tih ljudi koji je potencijalni počinitelj ili je bio počinitelj, može djetetu nanijeti trajnu traumu. Ono što predlaže Konvencija vijeća Europe u svom članku 33. da rok zastare za pokretanje kaznenog postupka za spolne delikte počinjene nad djetetom bude dovoljan kako bi se omogućilo učinkovito pokretanje određenog postupka, pogotovo za onu djecu koja nisu tada punoljetna i koje su bile žrtve. Ovim izmjenama i dopunama zakona uredilo bi se i da kazneno progon ne zastarijeva za teška kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djece. Kao što znate, Kazneni zakon u ovim slučajevima govori o dvije skupine. Znači o djeci do 15 godine i djeci nakon 15 godine. Kazne zakona smo smatrali da su prilično, ja ne bih rekla nježne, ali u svakom slučaju ovi prijedlozi koji su u dopunama i izmjenama smatramo da su puno konkretnije za one koji su počinitelji. Ovim izmjenama uređuje se strože kažnjavanje za kaznena djela spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta starijeg od 15 godina. Zatim za zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, mamljenja djece za zadovoljavanje spolnih potreba, podvođenje djeteta, iskorištavanje djeteta za pornografiju, pornografske predstave, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Upravo takvim strožim kažnjavanjima smatramo da je takvo strože kažnjavanje društveno opravdano i na taj način se šalje vrlo jasna poruka svima onima koji su počinitelji i onima koji nisu do sada otkriveni da je ovo zbilja kazneno djelo, ozbiljno kazneno djelo i da se time, ponovo naglašavam, nanose traume onima koji su najranjiviji. Isto tako konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja zahtijeva od država da se poduzmu određene mjere kako bi se potaknulo svaku osobu koja zna ili pretpostavlja da se radi o nasilju nad djetetom, posebice seksualnom zlostavljanju i iskorištavanju da to prijavi nadležnim tijelima. Ono što je svakako bitno istaknuti, a to je da će se omogućiti podizanje standarda zaštite djece i pridonijeti suzbijanju spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece i posebice djece koja su korištena u svrhu dječje pornografije. Ono što bih ja svakako naglasila, prema nekim statistikama u Hrvatskoj, broj kaznenih djela spolnog zlostavljanja djece je u porastu. Ono što vidimo u našem registru je negdje oko samo 1400 registriranih pedofila, no pretpostavke su da je njih i nekoliko puta više. Smatra se da ih može biti negdje oko 10 000. Najčešće, kako sam naglasila, su muškarci, često su to neki članovi obitelji. Od zadnjeg što imamo podatke, mislim da od 2016. godine, od oko 1400 osuđenih pedofila svega je 19 žena. Sada, ono što sam već rekla u početku, a što je vrlo bitno, da svi oni koji su rehabilitirani, koji su odslužili svoje kazne u vrlo kratkom periodu izlaze iz ovog registra pedofila. Mi smo naravno predložili da to bude trajno. Ja sam obrazložila zašto je to vrlo bitno. Još ću jedanput ponovit ono što je roditeljima i što je djeci bitno, a to je da ta djeca ne budu nikako traumatizirana jer svako dijete zaslužuje bezbrižno djetinjstvo i sretno djetinjstvo i u svakom slučaju ove izmjene i dopune Kaznenog zakona vjerujem da će u tome pomoći. No sam zakon na papiru neće značit ništa ako oni koji provode taj zakon ne budu ga provodili onako kako to doslovno piše. Ja znam da su naši suci pretrpani, ja znam da ima previše kaznenih djela, ali ono što svakako apeliram na njih da budu i da se usmjere upravo prema toj populaciji koja je nama izuzetno osjetljiva i koja nam je bitna. Zahvaljujem svim klubovima koji su poduprli ovaj prijedlog zakona i vjerujem da će se kroz drugo čitanje, da ćemo doći do još možda nekih drugih prijedloga i da će se to utkati u naše izmjene i dopune Kaznenog zakona i zahvaljujemo Ministarstvu pravosuđa koje nas je u tome Furio (Nezavisni)** Hvala gospođo Josić. Sada je na redu ispred Kluba zastupnika SDP-a gospođa Romana Jerković. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Klub SDP-a podržava svaku inicijativu koja će se ozbiljno i sustavno pozabaviti ovim velikim problemom kojem smo predugo pridavali nedovoljno pažnje. Naravno da ne možemo i nećemo biti protiv izmjena izmjena Kaznenog zakona koji predlaže klub HDZ-a jer itekako smo svjesni koliki je ovo problem. Nedavno smo raspravljali o izvješću pravobraniteljice za djecu i imali smo prilike se podsjetiti ogromnih nedostataka u sustavu koji bi trebao zaštititi djecu i po ne znam koji puta smo osvijestili, nadam se, činjenicu da djeca nisu naprosto u fokusu i da ne pokazujemo jasnu spremnost da ovaj problem svedemo na najmanju moguću mjeru. U prilog tome ide jasno i izvješće DORH-a za 2016. godinu koje kaže da je najviše presuda izrečenih, da su bile uvjetne, znatno manje kaznih zatvora, a u radu sudova je ostalo 2 tisuće 173 optuženih počinitelja kaznenih djela u kojima nije donesena presuda. to je strašan podatak. S ovim, ovaj podatak govori o tome da se direktno krše neki zakoni, neki drugi zakoni pa tako i odredba o hitnosti postupka propisano člankom 4. Zakona o sudovima za mladež. Dakle Hrvatska nema izgrađen kvalitetan i efikasan sustav zaštite djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja. I to smo nadam se, svi skupa, osvijestili. Nedostaje, nevjerojatno je kada krenete nabrajati što sve zapravo nedostaje u sustavu zaštite djece kada govorimo o ovoj problematici, ne dostaje sustav potpore djetetu žrtvi, dakle pomoć i tretman da se lakše prebrodi trauma koju je dijete doživjelo. Ne postoje centri za forenzičko ispitivanje djeteta žrtve u svakom središtu županije ili bar u regionalnim centrima. Ne postoji efikasan sustav nadzora pedofila po izdržanoj kazni, ne postoji sustavno organizirana prevencija dostupna svoj djeci. Pa pravosudni sustav uz neke sitne pomake u posljednjih 5, 6 godina zapravo nije uopće prilagođen djeci žrtvama i ugrožava dijete od ponovne traumatizacije odnosno višestrukog ispitivanja. sudska praksa je neujednačena kako u odnosu na tretman djeteta žrtve, tako i u odnosu na kažnjavanje počinitelja seksualnog, odnosno spolnog nasilja nad djetetom. O dugotrajnosti sudskih postupaka, je li treba uopće riječ jednu rije? O sramotnim sudskim presudama, pa svi smo svjedoci toga. Dakle, djeca nisu zaštićena od ponovnog kontakta sa pedofilom, kazne su preblage za počinitelje, sva djeca nemaju iste mogućnosti oporavka jer im nisu jednako dostupni servisi i službe pomoći i podrške što znači da postoji direktna diskriminacija djece. Mi nemamo dovoljno stručnjaka i ustanova za tretman seksualnog zlostavljanja djece, nedostaju edukacije, supervizije stručnjaka, itd., doista je krajnje vrijeme da se ozbiljno i sustavno pozabavimo ovim problemom. Dosadašnja praksa nije dobra i moramo je mijenjati. Već sam u nekoliko navrata rekla, ne bi bilo dobro da predugo čekamo, da čekamo da se dogodi nešto nešto strašno što se već dogodilo u susjednim zemljama, znamo njihova iskustva. Dakle trebali bismo iskoristiti tuđe dobre prakse i dobre zakone ako ih imaju a postoje, ima ih. Vrijeme je da pokažemo odgovornost i razumijevanje i spremnost da napravimo nešto što zapravo mislim da javnost od nas i očekuje a to je novi zakon. Dakle podržati će SDP izmjene Kaznenoga zakona, zato što kao što sam rekla na početku podržavamo svaku inicijativu koja će ići u smislu boljeg rješavanja neke neke problematike ali da li će Kazneni zakon pomoći da se sustavno i ozbiljno pozabavimo ovim problemom? Ne, ne vjerujemo to. Vjerujemo da je on vatrogasna mjera. I za takvu vatrogasnu mjeru dati ćemo svoj glas. Međutim, i dalje smo kod stava da nam je potreban novi zakon, antipedofilski i stoga ćemo kao klub prilikom glasanja predložiti i zaključak koji bi obvezao Vladu na izradu novog tzv. antipedofilskog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Imamo samo jednu pojedinačnu raspravu. Gospođa Branka Juričev-Martinčev. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče i pomoćnice ministra, kolegice i kolege. Pa mislim da je bilo neophodno ići u ove Izmjene i dopune Kaznenog zakona jer nemam riječi s kojim bih izrazila svoje ogorčenje da postoje ljudi koji spolno zlostavljaju djecu i stariju od 15 godina, koji zadovoljavaju pohote pred djetetom mlađim od 15 godina, mame djecu, za zadovoljavanje spolnih potreba, podvođenja djece, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanja djece za pornografske predstave i rade teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Zaista bilo je neophodno ići u ovakve Izmjene i dopune Kaznenog zakona kako bi takve strožije kažnjavali. Brojke koje su nam dostupne kažu da od 2014. do danas za kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina bilo je 140 osuđujućih, 3 oslobađajuće i dvije presude za neubrojive. Za teška kaznena djela spolnog zlostavljanja djeteta bilo je 27 osuđujućih i jedna oslobađajuća presuda. Međutim, kada znamo da prema važećem Kaznenom zakonu zastarijeva kazneni progon za teška kaznena djela zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zaista u ovom zakonu je jako dobro što jedan takav progon ne zastarijeva, ne smije zastarijevati i rok zastare za pokretanje kaznenog postupka za spolne delikte počinjenje nad djetetom ne smije sprječavati da dijete žrtva pokrene postupak i kad postane punoljetno jer znamo da osobi treba jako puno, treba mu ostaviti dovoljno vremenski period da smogne snage da progovori o vrsti zlostavljanja. Nažalost, svakih par mjeseci imamo bombastične naslove u novinama i vidimo da na pojedinim mjestima i od pojedinih ljudi od kojih to ne bi očekivali, događaju se takva djela da roditelji ne mogu ni sanjati kad u takvu rekla bih, i instituciju pošalju svoje dijete da im se takvo jedno zlo može dogoditi. I zaista taj rok ne smije biti ograničen. Također, dužnost građanina da štiti dijete u prednosti mora biti pred profesionalnom tajnom i takvi trebaju kazneno odgovarati jer time štite počinjenje kaznenog djela i time izlaže mogućnosti ponavljanja istog kaznenog djela. Onaj koji je to počinio jedan put, ako zna i vidi da nije kažnjen, posegnut će to i drugi i treći put. Ja bih rekla da se to radi o bolesnim ljudima, to sigurno zdrav čovjek nikad niti će sebi dozvoliti niti će pomisliti, a da ne kažem oni ljudi koji imaju svoju djecu, da im tako nešto neće pasti na pamet. Zato nam je svima zajedno zadatak da snažnije zaštitimo djecu, da spriječimo osuđene osuđene počinitelje kaznenih djela da budu u izravnom i redovnom doticaju s djecom i po punom izvršenju kazne zatvora kod delikta nasilja i spolnog delikta i kod onih koji su kraće vrijeme proveli na izdržavanju kazne zatvora. Naime, svjedoci smo da ovisno o tome koji sudac sudi, na kojem sudu, zna se za isto kazneno djelo biti različite duljine kazni zatvora. Međutim, to su kao što je moje mišljenje osobe koje imaju određene i dijagnoze, sigurno da mogu ponovno posegnuti za tako nečim i treba postojati i jedan takav registar i takve ljude moramo duže držati

Zahvaljujem. Evo vi ste kolegice ovdje otvorili još jedno pitanje, a to je pitanje rehabilitacije ne samo samih žrtava već i samog počinitelja, što ja osobno kao liječnik smatram da je izuzetno bitno jer nije dovoljno samo imati registar nego je potrebno i tim počiniteljima pružit određenu pomoć, a sami ste rekli da oni već imaju i određene dijagnoze. Ono što ste svakako dobro istaknuli, što sam ja rekla i u svojoj raspravi, dakle Zakon nije jedino što nam je dovoljno, bitni su nam i oni koji provode Zakon, bitni su nam naši sudovi i evo ovdje naši predstavnici iz Ministarstva pravosuđa i ja vjerujem da ćemo u skoro vrijeme imati nekakve i uže specijalizacije sa našim sucima, a da nisu samo oni suci kako bi se uvjetno reklo općeg smjera. Hvala. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. da ovakvih slučajeva bude što manje i to ne samo Ministarstvo pravosuđa, nego i Ministarstvo zdravstva, a sigurno i Ministarstvo demografije, svi zajedno moramo napraviti iskorak kako, kao što sam rekla, zaštiti djecu što bolje i više. Završna riječ, gospođa Irena Petrijevčanin Vuksanović. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo, želim zahvaliti svima kolegicama i kolegama na konstruktivnoj i podržavajućoj raspravi i naročito kolegama iz Ministarstva pravosuđa, vidim ovdje da nam se pridružila kolegica Šimunđa. Također želim se zahvaliti svima koji su na bilo koji način doprinijeli i Uredu pravobraniteljice. Spomenuto je ovdje nekoliko stvari koje nisu obuhvaćene izmjenama ovog kaznenog zakona niti drugog Prijedloga zakona, a to je edukacija i sustav podrške djeci žrtvama. Nažalost, njima se ne bavi kazneni zakon nego neki drugi zakoni, ali ono što je bitno istaknuti za edukaciju i osvještavanje djece kakve ih sve opasnosti vrebaju, što je spomenuo i kolega Varda u svojoj raspravi, kolegica Puh, kolegica Romana Romana Jerković. Dakle, za edukaciju i osvještavanje djece je potrebno također uključiti djelovanje civilnih udruga. Vidim ovdje na galeriji da predstavnica udruge Lavice, gospođa Papa, također ju pozdravljam. osim ovih svih državnih tijela koja sudjeluju, naravno MUP-a, Ministarstva pravosuđa kao što je rekla kolegica Branka, dakle potrebno je uključiti i civilni sektor koji je na ovu temu naročito na temu edukacije koristan. Ono što nije spomenuto ovdje Internet. Internet je danas jako močno sredstvo koje praktički ovakvim osobama još olakšava dolazak do djece odnosno do žrtve i naravno da djecu treba od rane dobi na primjeren i razumljiv način upozoravati o tim opasnostima i naravno da im treba kroz sustave ne samo školske nego i preventivne gdje sam spomenula važnost MUP-a i Ministarstva pravosuđa i Ministarstva obrazovanja ukazivati na sve ove opasnosti. Ono što je također bitno na kraju reći, imamo za recimo jedno kazneno djelo raspon kazne od 3-12 godina i što se najčešće događa? O tom je govorila i kolegica u ime Kluba HDZ-a, dakle to da su suci skloni uglavnom izricati niže kazne, jako, jako rijetko daju maksimalne kazne iako za to imaju mogućnost. I to pokazuje praksa. Zato mi možemo te kazne pooštriti i to je intencija ovog zakona, no istodobno nećemo moći utjecati i na to da će suci izricati takve presude. Zato je važno da se provode edukacije sudaca ili što bi još bolje bilo, specijalizacije sudaca za ovu vrstu kaznenih djela i nadam se da će i to ubrzo doći na dnevni red jer bi to također bio jedan od preduvjeta za uspješno provođenje zakona i za naravno sprečavanje dodatne traumatizacije takve djece. Hvala lijepo. **Radin, Zaključujem, a ima jednu repliku, a da, ispričavam se, vidio sam ju prije da, gospođa Sonja Čikotić, izvolite. Poštovana kolegice, mene samo zanima, prošli tjedan smo imali izmjene i dopune Kaznenog zakona u Saboru, sad imamo opet izmjene i dopune Kaznenog zakona. Zanima me prije konačne izmjene Kaznenog zakona dal će sve ići u konačni prijedlog i biti spojene 2 u 1?

Hvala lijepa. Koliko sam upoznata, to je usklađivanje sa europskim direktivama, a ovo je prijedlog izmjene koji stoji od 26. studenog u dnevnom redu. Ali pretpostavljam, budući da je Kazneni zakon organski, da se može ići u zajedničku objedinjenu izmjenu, ali o tome će odlučit Ministarstvo pravosuđa. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Sada doista zaključujemo raspravu i glasovat ćemo sutra. Sada jedna kratka obavijest, ako raspravu završimo prije 13 sati, to možete reći kolegama vašima iz stranaka, iz koji žele imati raspravu onu koju imamo u 13 sati. Znači ako raspravu završimo prije 13 sati, nakon završetka rasprave o sljedećoj točci preći ćemo na iznošenje stajališta klubova.

Hrvatskog sabora. Znači radi se o prvom čitanju, raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, odbor za obitelj, mlade i sport.

Hrvatska nema